Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokks um að Halla Hrund Logadóttir verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista flokksins í Suðurkjördæmi, Fida Abu Libdeh, en 1. varamaður á lista hefur þegar tekið sæti.